Riigikogu liiget, puudub 28.Asume päevakorra kinnitamise juurde, päevakord on teile laiali saadetud. Kas võime minna päevakorra hääletamise ettevalmistamise juurde?

Kas kolleeg Urmas Reinsalul on ettepanek päevakorraga seonduvalt? Kui jah, siis palun mikrofon Urmas Reinsalule. Jah, ikka, ikka on ju ettepanekud. Ettepanek on päevakorrast välja arvata nii maamaksu- kui ka automaksuseadus.

Poolt 51 Riigikogu liiget, vastu 24, erapooletuid 1. Päevakord on kinnitatud. Nüüd, head kolleegid, on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson, palun!

istungi juhataja! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja selle tõttu teiste seaduste muutmise seaduse (Maa-ameti ümberkorraldamine Maa- ja Ruumiametiks) eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust regionaalminister. Eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Austatud istungi

kolleegid! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe seaduseelnõu ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni aasta tegevuse ülevaate. Head kolleegid, saame minna tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Riigikohtu liikme Oliver Kase ametivanne. Nüüd on meil võimalus ära kuulata Riigikohtu liikme Oliver Kase ametivanne. Palun! Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Tõotan jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Tõotan mõista õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega.

Saame minna teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud 2024. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu 456 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli auväärt rahandusministri Mart Võrklaeva.

Riigikogu võttis 8. detsembril 2023. aastal vastu 2024. aasta riigieelarve, mille tulude maht olicirca16,7 miljardit ja kulude maht 17,7 miljardit eurot ning investeeringute ja investeeringutoetuste eelarve olicirca1,9 miljardit. Eelmise aasta suvise majandusprognoosi kohaselt, mille alusel valitsus 2024. aasta eelarve koostas, oli Eesti riigi rahanduse olukord keeruline. Peamised probleemid tulenesid pikaajalisest eelarve puudujäägist ja kulude kiirest kasvust, mis ületasid tulude kasvu. Puudujääki süvendas jõudsalt kasvav intressikulu. 2024. aasta riigieelarve võtsime vastu nii, et selles oli suurusjärgus 500 miljoni ulatuses eelarvet parandavaid ja jätkusuutlikule rajale suunavaid otsuseid. Sellele eelnesid kokkuhoiuotsused, mida on perioodil 2024–2027 kokku ligi 850 miljoni euro ulatuses. See sisaldab nii eelmise aasta ministeeriumide kokkuhoidu kui ka lasterikka pere toetuste riigile jõukohasemaks muutmist. Tänavu 3. aprillil avaldatud kevadine majandusprognoos oli eelnevaga võrreldes pessimistlikum. Majanduse taastumine on olnud aeglasem ja seega ka maksulaekumised väiksemad. Kui riigile laekub vähem tulusid, tuleb täiendavalt pingutada ka kulude koomaletõmbamisel. Selleks otsustas valitsus teha 2024. aasta negatiivse lisaeelarve. Lisaeelarve eesmärk on hoida riigi rahandus jätkusuutlikul rajal, nii nagu oleme koalitsioonis eesmärgiks seadnud ja 2024. aasta eelarvet koostades otsustanud. Koostöö põhiseaduslike institutsioonide ja valitsemisaladega on olnud tihe ja konstruktiivne, et leida parimad võimalikud lahendused keerulistes oludes poole aasta pealt negatiivset lisaeelarvet koostades. Riigieelarve puudujäägi vähendamine on eeltöö järgmise aasta riigieelarve tegemiseks, kus 80% ulatuses tuleb tagada, et kokkuhoiumeetmed on püsiva iseloomuga ja täidavad tulevaste aastate eelarve puudujäägi vähendamise eesmärki. Selleks et vähendada valitsussektori puudujääki sel aastal alla 3%-ni SKP-st ja täita Euroopa Liidu eelarvereegleid, otsustasime tuua riigi tulusid ja kulusid üksteisele lähemale 183 miljoni euro võrra, mille mõju eelarvele on 173 miljonit eurot. Koos lisaeelarve meetmetega ulatub valitsussektori eelarve puudujääk sel aastal 1,19 miljardi euroni ehk 3%-ni SKP-st. Negatiivne lisaeelarve sisaldab 115 miljoni euro ulatuses kokkuhoiu- ja 68 miljoni euro ulatuses tulumeetmeid. Kokkuhoidu panustavad kõik ministeeriumid ja asutused ning riigi sihtasutused, kes hoiavad kokku peamiselt oma tegevus- ja majandamiskuludelt. Ministeeriumide kokkuhoiusumma on suurusjärgus 63 miljonit eurot. Suuri investeeringuid valitsus ära jätta ei plaani, küll aga mõjutab eelarve seisu mõningate investeeringute nihkumine. Kokkulepe on, et investeeringud tuleb käiku lasta nii kiiresti, kui võimalik. Oleme seadnud eesmärgiks, et selle aasta augustiks peab olema kohustustega kaetud 70% investeeringutest ja investeeringutoetustest, et täita aasta lõpuks investeeringute eelarve maksimaalses mahus. Lisaeelarve ülesanne on olnud ausalt vaadata, milliseid investeeringuid on võimalik sel aastal täita ja milliseid mitte. Riigikaitse kui kõige prioriteetsema valdkonna rahastust negatiivse lisaeelarvega ei vähendata. Küll aga leiab Kaitseministeerium solidaarselt teistega võimaluse kokku hoida tööjõu- ja majandamiskuludelt. Vabanenud vahendid suunatakse kaitsevõime parandamisse. Siseministeeriumi valitsemisalas tuleb kokkuhoid ühekordsete kulude arvel suurusjärgus 3 miljonit eurot. Seekord ei puuduta eelarve kokkuhoiumeetmed muuseumide, teatrite ja kontserdiasutuste sihtasutusi ning avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid. Haiglad said suunise parandada eelarvepositsiooni, vähendades tegevuskulusid 1% ulatuses. Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonikulude taset vähendatakse muutunud SKP prognoosi arvestades 1%-ni SKP-st, säilitades kokkulepitud eesmärki. Tulude suurendamiseks oleme otsustanud tõsta Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Elering AS-i dividendide summat. Lisaks vähendame Vabariigi Valitsuse reservi, nii sihtotstarbeta kui ka sihtotstarbelist. Lisaeelarve eesmärk on tagada riigi finantsstabiilsus ja võimaldada valitsusel reageerida paindlikult erinevatele olukordadele ja vajadustele, mis võivad aasta jooksul esile kerkida. Negatiivne lisaeelarve on üks vajalikest sammudest selle eesmärgi saavutamiseks. Aitäh! Suur tänu teile! Teile on ka küsimusi. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Kuidas võib lisaeelarve mõjutada majanduse taastumise väljavaateid? Kas lisaeelarvet koostades mõtlesite üldse majanduskasvule? Aitäh!

valitsus mõtleb sellele kogu aeg ja teeb endast sõltuva, nii palju, kui on valitsuse kätes. Seesama suunis, mille valitsus on juba otsustanud, et augusti lõpuks peab olema 70% investeeringutest, investeeringutoetustest kohustustega kaetud, et jõuda aasta lõpuks 100%-ni,

mis iganes põhjused need on, kas pole hankeid jõudnud teha, võib-olla on vajadus ära langenud või midagi muud. Siis me arvestame, et neid kulusid me sel aastal ei tee. Pole mõtet planeerida kulusid, mille puhul on teada, et need jäävad tegemata. Loomulikult, negatiivne lisaeelarve, see, et me võtame riigi raha majandusest välja, mõjutab teatud määral meie majandust. Aga eelarvedefitsiit 3% on jätkuvalt väga tugev stimulaator meie majandusele: kogu aeg, kui riigieelarve on defitsiidis, me sisuliselt stimuleerime majandust, aga samal ajal peame tagama ka riigirahanduse jätkusuutlikkuse. Riigirahanduse jätkusuutlikkus on samuti majandusele oluline. Meie intressikulu ei tohi kasvada meile üle jõu käivaks, et meie riigi reiting püsiks hea – seda on juba parasjagu alandatud –, sest sellest sõltub meie laenu hind nii riigile kui ka ettevõtetele. Sellel on samamoodi otsene mõju majandusele. Negatiivne lisaeelarve hoiab riigirahanduse jätkusuutlikul rajal, nii nagu me 2024. aasta eelarvet tehes kokku leppisime, ja sellel on ka positiivne mõju meie majandusele. Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Lugupeetud minister! Minu küsimus on peaaegu protseduuriline. Miks te jätsite selle eelarve koostamise ja siia saali toomise viimasele hetkele? Põhimõtteliselt algas täna Riigikogu viimane töönädal enne vaheaega. Ja loomulikult lugesime me meediast, et kord ei jõutud kuidagi peaministrit leida, kord ei jõudnud ühise laua taga istuda koalitsioonipartnerid. Kas ei ole see teie meelest tingitud sellest, et meil äsja olid Euroopa Parlamendi valimised ja enne otsustati, et enne valimisi ei hakka seda tegema, kuna tegu on järjekordse ebapopulaarse otsusega? Või siis see on lihtsalt lugupidamatus Riigikogu vastu? Aitäh! Ei, kindlasti ei ole siin mingit lugupidamatust. Ma usun, et riigirahanduse olukord on tähtis nii valitsusele kui ka, ma loodan, kõigile Riigikogu liikmetele.

on olud mõnevõrra kehvemaks läinud. Maksulaekumisi meil nii palju ei tule, kui me eelarvet koostades prognoosisime, ja seetõttu on vaja kulusid koomale tõmmata. Riigieelarve koostamine käib Rahandusministeeriumi majandusprognoosi alusel, mis tuleb kaks korda aastas: üks on kevadprognoos, teine suveprognoos. Enne seda ei olnud meil adekvaatset andmestikku selleks, et hakata riigirahanduse otsuseid siin Riigikogus

Oma aja see võttis, kuskil kolme nädalaga suutsime enam-vähem kokku leppida, seejärel selle kõik kokku kirjutada ja Riigikogule esitada. Ehk see on käinud nii kiiresti kui võimalik. Summa, mis me oleme kokku saanud, on päris korralik ja viib meid tagasi sellele tasemele, kus me tahtsime 2024. 2024. aasta eelarvega olla.Mina ei näe seal küll mingit seost valimistega. Olen seda tööd kogu aeg teinud, valimistel ei osalenud. Ja negatiivse lisaeelarve pilt ja sisu

kokkuhoidu ei tule. Aga see sisuliselt tähendab seda, et põhimõtteliselt Kaitseministeeriumi eelarve on paigas, aga Siseministeeriumi

just julgeoleku pealt kokkuhoidu? Ja muud Siseministeeriumi kokkuhoiuartiklid – kas teie arvates need absoluutselt mitte ükski ei puuduta julgeoleku teemat? Aitäh! Siseministeeriumi kokkuhoiukohad on pakkunud siseminister ehk detaile saab tema kommenteerida. Rääkida Siseministeeriumis 2024. aastal mingist suurest kokkuhoiust või kärpest ei ole võimalik. Siseministeerium sai 2024. aasta eelarves juurde 23 miljonit. 23 miljonit kasvas Siseministeeriumi eelarve 2024. aastal! Selgelt on siseturvalisuse valdkond üks prioriteet olnud, mitmed valdkonnad ei saanud lisaraha, Siseministeeriumi valdkond sai.Nüüd, ühekordset kokkuhoidu tehakse 3 miljoni eest ehk jätkuvalt on

2022. aastal kulutamata. Nüüd, 2023. aastast 2024. aastasse kantakse 70 miljonit, mida eelmine aasta ei suudetud ära kasutada. kui rääkida sellest, kui palju jääb aastas raha kasutamata: 2023. aastal jäi 70 miljonit. 2024. aastal lisaks tuli veel 23 miljonit Siseministeeriumi valdkonda ja nüüd on siin 3 miljonit kokkuhoidu. Siseministeeriumis on väga palju täiendavaid vahendeid ja tegelikult on pigem küsimus, miks neid vahendeid ei kasutata ära selleks, milleks nad on ette nähtud. Kuidas muidu saavad jäägid tekkida? Rääkida siin siseturvalisuse valdkonna

Ja ka selles olukorras me teame, et meil on jätkuvalt 1,1 miljardit defitsiiti ehk me sisuliselt rahastame seda laenurahaga. Seda raha meil päriselt

Aga ma arvan, et aus on endale aru anda, et riik saab kulutada seda raha, mis tal on. Ja meil on suur eelarve defitsiit, meil lihtsalt seda raha

kaasamist samuti vähendatakse. Ja väga huvitav lause on selle kohta, mis see eeldatav mõju on. Eeldatav mõju on see, et sellega 20–30 miljonit eurot tulu väheneb.

pandud. Ja seda on tehtud aastaid. Kõik see sai alguse 2016. aastal Keskerakonna eestvedamisel. Ehk siis suur kuluralli headel aegadel, aga tulusid vastu sinna ei pandud. Vahest see on vastus selle kohta, kuidas saab selline mentaliteet olla. Praegusel valitsusel seda mentaliteeti ei ole. Kui me teeme kulusid, peavad olema ka tulud. Ja me peame ka neid kulusid, millele millele meil katet ei ole, kokku võtma. Selge, et see võtab aega ja midagi ära võtta on palju raskem kui reaalselt juurde anda. Aga negatiivne lisaeelarve on ehe näide, et kui me näeme, et meil maksutulusid tuleb vähem, siis me ka kulusid koomale võtame. Nüüd, kui tulla konkreetselt Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juurde, siis iga ministeeriumi asutused said suunised, kui palju nemad peavad kokkuhoidu tegema. Ja see on konkreetselt selle sihtasutuse juhi ja ministeeriumi valik, kus nad need kokkuhoiud teevad, kus see kõige mõistlikum ja tõhusam peaks olema. Suunis oli eeskätt keskenduda personali- ja majandamiskuludele, aga lõplik otsus on, nagu ma ütlesin, nende teha. See hinnang on samamoodi nende antud, et järgmisel aastal ilmselt tulusid tuleb vähem. Rahandusministeerium seal sellist arvutust aga ei näe. Eelarve vaates on need meetmed meil eelarveneutraalsed

Aga nüüd küsimuse juurde. Käesoleval aastal, ligi kaks aastat pärast koroonakriisi raugemist, on oluliselt kasvanud arsti poole pöördujate arv. Nõudluse suurenemine on näha raviasutuste lisatööde mahust eelmise aasta lõpus. Haiglad on olukorras, kus lepingute kogu raha lõpeb otsa umbes üks kuu enne käesoleva aasta lõppu.

kiirlaenuvõtja mentaliteediga, ja ma [märkisin], et meie seda ei tee, aga varasemalt seda tõesti on olnud, muidu eelarve ei oleks selles olukorras. Ma vastasin küsimusele ja kindlasti pooldan siin sisulist

suhteliselt väikse kokkuhoiuülesande: majandamis- ja personalikulusid 1% ulatuses üle vaadata, kokkuhoiukohti leida. Ma usun, et me saame aru, et kui riigil ei ole raha, siis igas valdkonnas on võimalik mõõdukas kokkuhoid teha, vaadata üle, kas senised kulud on kõige otstarbekamad.

Andrei Korobeinik, palun! Aitäh! Ma olen siin vahepeal tutvunud Andrus Ansipi hästi põnevate intervjuudega, kus ta on öelnud, et kui sa riiki ei oska juhtida, siis hästi riigimehelik oleks kõrvale astuda, mitte süüdistada neid, kes kaheksa aastat tagasi midagi tegid. Ikkagi meie majandus on pea pea kolm aastat järjest langenud ja väga raske on leida põhjust Keskerakonna tegevusest kaheksa aastat tagasi. See on päris selline keeruline seos.Aga ma küsiksin

Majanduse vaates, jah, majanduslangus on meil pikalt kestnud. Esimesed positiivsed märgid kas või ekspordi kasvust on näha viimastel

Sotsiaalkaitseminister on kinnitanud, et needsamad kulud, mis siin on välja toodud – kellegi konkreetset toetust vähendama selle lisaeelarvega ei minda. Küll aga, nagu me näeme ka nendestsamadest ülekantavatest vahenditest, millest ma juba põgusalt rääkisin, meil on teatud valdkondi, kus planeeritud vahendeid on rohkem, kui neid päriselt ära kasutatakse. Ka seletuskirjas on lahti kirjutatud näited sellest või siis pakutakse teenuseid tõhusamalt: teenuste korraldamiseks, jagamiseks, ametnike tööks, bürokraatiaks kulutatakse lihtsalt vähem vahendeid. Iga punkti juures on see ka kirjas. Aga kellegi konkreetset toetust vähendama ei minda.

juba sellised iseloomustused, mille sisu on põhimõtteliselt see, nagu üks meediaväljaanne kirjutas, et tegu on jäämäe tipuga. Et liiga väike summa, võttes arvesse seda, kui suur on auk eelarves. teine väljaanne nimetas seda köömneks ja ütles, et kindlasti on see alles algus. Minu küsimus ongi see: kas saate kuidagi anda meile kindlustunnet, et sügisel te ei tule

oma kõnes ja hilisemas selgituses ma puudutasin seda, miks me selle lisaeelarve tegime. 2024. aasta eelarvet tehes me võtsime suuna, et me hakkame riigi rahandust korda tegema. See on päris suur väljakutse, me peame nii kulusid kokku hoidma kui ka maksumuudatusi tegema ja oleme neid juba teinud. Me peame minema samm-sammult, et ühiskond selle vastu võtaks ja terveks jääks.2024.

Kevadprognoos sel kevadel oli pessimistlikum, me näeme, et maksutulusid nii palju ei tule, majandus taastub aeglasemalt. Maksutulusid tuleb vähem, järelikult peame kulusid koomale tõmbama, et hoida jätkuvalt riigieelarvet sellel suunal, mis me oleme kokku leppinud ja eesmärgiks võtnud.

Aga viide sellele, et see on jäämäe tipp – see on ju õige. Kui me räägime, et meie eelarve defitsiit on üle miljardi euro,

Aga nagu minu kolleeg juba mainis, isegi teie erakonnakaaslane Ansip on öeldud, et Kaja Kallas on olnud juba piisavalt kaua valitsuses, väga pikalt olnud peaminister ja tegelikult ka tema vastutab selle eest, mis seisus on meie eelarve ja ka majandus.

Teie hinnangul läbi selle, et ettevõtlus- ja innovatsioonitegevusi kärbitakse 5 miljoni ulatuses ja välisinvesteeringute kaasamise tegevusi kärbitakse miljoni ulatuses, tulud ei

Need on seletuskirjas kirjas lehekülgedel 11 ja 12. Siin on öeldud, mis on negatiivse lisaeelarve negatiivne mõju maksulaekumistele. Kui me eelarve defitsiiti vähendame, siis selgelt mõjutab see ka maksulaekumisi. Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole.

Eelnõu esimest lugemist ette valmistav arutelu toimus rahanduskomisjoni käesoleva aasta 6. juuni istungil. Eelnõu eesmärgist minister juba rääkis põhjalikult, seda ma kordama ei hakka. Aga toon välja mõned aspektid, mis tõusetusid komisjoni istungil. Tõusetus küsimus, kas

ja rahandusminister muidugi arvas, et pole sugugi vähe, keeruline on kokkuhoiukohti leida. Samuti tekkis arutelu Aivar Sõerdi ja

Kõne all oli, kas eelarve esitlemise ja eelarveseaduse metoodika, nii nagu ta praegu on tegevusprogrammide lõikes, on ikka adekvaatne.

Tanel Kiik küsis, et kui kokkuhoiu puhul oli kunagi jutt 0,4% SKP-st, siis nüüd on näha, et kokkuhoid tuleb 0,5% SKP-st. Mart Võrklaev vastas, et kevadprognoosist lähtuvalt on kokkuhoiueesmärki

3%. Tanel Kiik küsis ka, kui palju on vaja eelarve positsiooni parandada, et mahtuda nii Euroopa Liidu kui ka Eesti enda seadusandluses ette nähtud raamidesse. Sellele vastas Kadri Klaos, et Eesti enda nõuded eelarve tasakaalule on rangemad ja et neisse mahtuda, tuleks eelarve positsiooni parandada 2,6% ulatuses Rohkem tähelepanu pälvis veel ettevõtlustoetuste vähendamine. Aivar Sõerd tõi välja, et ettevõtlustoetuste vähendamine 60 miljoni euro mille tulemusena maksutulu väheneb 20–30 miljonit eurot, ei ole kuigi adekvaatne kokkuhoiumeede.

leidis, et eelarvest on keeruline aru saada. Lepiti kokku, et minister korraldab

See on sisulisest arutelust lühidalt kõik. Menetluslikud otsused langetati järgmised. Võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10. juunil ja esimene lugemine lõpetada. Mõlemad otsused võeti vastu konsensuslikult. Samuti tehti konsensuslikult otsus, et juhtivkomisjoni esindaja selle eelnõu puhul on siinkõneleja. Tehti ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 12. juuni kell 16. Selle ettepaneku üle toimus hääletus. Poolt oli 7, vastu 1 ja erapooletuid ei olnud.

Ei, komisjonis seda ei arutatud. Üldise teooria kohaselt on teada, et kui eelarve on defitsiidis, eelarve kulud on suuremad kui tulud, siis see peaks majanduskasvu soodustama. Aga nagu on juhtunud, soodustab see hoopis inflatsiooni. See on selline

Minister oma ettekandes sellest kõneles, aga komisjonis see lähemat arutelu ei pälvinud. Kuidas mina sellesse suhtun? Ma arvan, et see on mõistlik. See 1% jääki jääki suurendada ei tohiks olla väga keeruline. Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Võitjaerakonna, Isamaa fraktsiooni nimel Urmas Reinsalu, Eesti rahvas andis eile tõepoolest valimiskastide juures hinnangu Kaja Kallase valitsuse poliitikale ja juhtimissuutlikkusele, muu hulgas ka rahandus- ja majandusküsimustes. Ja see hinnang on reaalsus. Valitsusparteid teeksid mõistlikult, kui nad võtaksid seda hinnangut kuulda ja korrigeeriksid põhimõtteliselt oma poliitilist käekirja.

sellel töönädalal menetletavaid maksutõuse. Mul on väga kahju, et koalitsioon lükkas esimese võimaluse poliitikat korrigeerida tagasi ja maksutõusud jäid selle nädala menetlusse. See puudutab ka üle jõu käivat mille jaoks neid maksutõuse tehakse ja mille edasilükkamise kohta on Isamaa esitanud muudatusettepaneku. Ja see puudutab ka käesolevat lisaeelarve projekti, mis ilmselgelt tegelikku valitsemiskulude vähendamist endaga kaasa ei too. Ja ma ütlen selle siit kõnepuldist välja täie vastutustundega. Meie riigi rahanduses valitseb segadus. Eelmisel aastal oli koos 2022. aastast üle kantud vahenditega kogu vahendite maht 18,7 miljardit eurot. Kasutati sellest ära 16,5 miljardit eurot. 2,2 miljardit eurot kasutamata vahendeid, sealhulgas 500 miljonit eurot välisvahendeid! Ja sellest omakorda on 750 miljonit eurot lihtsalt mehaanilise tehtena tõstetud sellel aastal kasutamiseks. Mõistlik oleks olnud neid ülekantavaid vahendeid piirata ja mõistlik oleks, et valitsusel oleks tegelik ülevaade, mis on nende 2,2 miljardi sisu. sisu. Mida tähendab see mõttekäik, et see eelarve tegelikke valitsemiskulusid kokku ei hoia? Kui me räägime sisulisest kulude vähendamisest,

Ilma sihtotstarbeta Vabariigi Valitsuse reservi vähendatakse selles eelnõus 5 miljonit eurot. Samal ajal –literally, ütlevad ameeriklased –, sõna otseses mõttes samal ajal rahandusminister annab nõusoleku, et valitsuse sihtotstarbeta reservi tõstetakse ümber eelmisest aastast sellesse aastasse 81 miljonit eurot. Andke andeks, armas Eesti rahvas, kus siin on kokkuhoid? Tegelikkuses, tuleb ausalt tunnistada, üle 70 miljoni euro nimetatud kulurida hoopis kasvab, mitte ei kahane.

Ajatades kuhu? Järgmisse aastasse, mille puhul valitseb täielik finantskaos. Kogu lugupidamise juures: täielik korralagedus! Nii et väga palju aega on käest lastud. Isamaa hoiatas juba eelmise aasta sügisel, et see eelarve on üleblufitud ja ei tule täis. Me tegime ettepaneku valitsemiskulusid vähendada pool protsenti. Koalitsioon hääletas selle tuimalt maha. Härra rahandusminister ütles siinsamas kõnetoolis, et see eelarve tuleb igal juhul täis. Jaanuarikuus tegime ettepaneku, hoiatuse pärast Eesti Panga kriitilist majandusprognoosi detsembris:

Seda ei peetud vajalikuks. Me arutame praegu, keset suve, seda sisuliselt valitsemiskulusid mittevähendavat eelarvet. Ja sellest on väga kahju. Valitsus on paraku juhtimiskriisis.

Põhjenduseks tuuakse, et võib-olla neid ei suudeta rakendada. Aga ma arvan, et see ei ole mõistlik. Me oleme andnud sõna, ka meie partnerid Ukrainas on teadlikud nendest vahenditest, mis on planeeritud, ja praegu öelda, et see on prioriteet Sajad miljonid eurod ülekantavat raha võtame kasutusele sellel aastal, kolmveerand miljardit, ja siis läheme jõuga Ukraina toetamise kallale. Ma arvan, et see on ainuke poliitikavalik, mida ma siin dokumendis näen, ja ma pean ausalt ütlema, kogu

mis sisuliselt Eesti riigis valitsemiskulusid kokku hoiab, mitte ei tegele silmamoondusega üksnes selleks, et täita Euroopa Komisjoni nõudeid. Vaadake, milles on põhivalik. Põhivalik on ju selles, kas me keerukal majanduslanguse ajal – meil oli väga tõsine debatt rahandusministriga, kas Eestis on majanduslangus või mitte, mulle tundus, et me jäime asetame koormuse ettevõtetele, maksumaksjatele, Eesti inimestele ja võtame neilt [raha] selle maksutõusude kaskaadiga, millega me hakkame tegelema sellel mustal nädalal, või tõmbame kokku valitsemiskulusid. See valitsus, paraku kehva juhtimiskvaliteediga valitsus, on valinud esimese valiku ja see Isamaa arvates on kehv poliitika. See ei vasta ei Eesti majanduse ega Eesti inimeste toimetuleku huvidele.

Aitäh! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Priit Lomp, palun!

saab olema täpselt sama huvitav ka Isamaa valimiskulude eelarve aruanne. Ootame seda ka väga suure huviga ja loodetavasti kõik see, mis peab seal kajastuma, seal ka kajastub. Lisaeelarve. Seda eelarvet saab teha kahel erineval moel, kas üle välja kärpides, kõikjalt, või vaadates asjadele sisuliselt ja rahulikult otsa. Ja tõsi on see, et see teisena [nimetatud] tegemine võtab pisut rohkem aega, aga üle välja kärpimine teeb ühiskonnale haiget ja suurendab ebaõiglust. Sellepärast sotsiaaldemokraadid ei olnud valitsuses nõus sellega, et me igalt poolt tõmbame lihtsalt tuimalt ühe joone vahele, ütleme, siit enam edasi mitte sammugi. Me arutasime selle asemel kõiki teemasid sisuliselt.

Me oleme rääkinud siinsamas saalis väga palju sellest, et meil on vaja minna KOV-idele keerulises olukorras appi. Mida kaugemal keskustest KOV-id on, seda suurema tõenäosusega on löögi all nende väiksemad koolid, nende raamatukogud, erinevad teenused.

Mul on hea meel, et koalitsiooni koostöö tulemusena piirdutakse jooksval aastal asjadele otsa vaatamisega ja selle põhjal kärpe tegemisega, mitte ei tehta püsikärbet kõikidel teenustel. Ja viimaks, mille üle me ka väga rõõmustame, on riigikaitsekärpe ärajäämine ja selle kõrval ka sisejulgeolekus kärpe mittetegemine. Siseturvalisus on ju praegu täpselt sama oluline. Täpselt samasse aega aega läbirääkimistega jäi näiteks meie veepiirimärgistuse varastamine idanaabri poolt ja sellega ei tegele ei keegi muu kui need inimesed, kes meie sisejulgeoleku eest vastutavad. Selle eelarve

meediaga jagada. Nii tekkis hulk segadust, justkui mingid teenused jäävad ära. Kokkulepe on see, et tegelikult nende asjade eest peab vastutama valitsus koos, teadma sellesama sisulise arutelu tulemusel, kust kohast raha võetakse. Enamasti on need teenused seotud ju meie enda siinsamas saalis vastu võetud otsustega. Need on asjad, millele me peame otsa vaatama.

ja nõus seda tegema. Aga meie arvates tuleb hoida käed eemal pensionidest, tervisekulude kärpest, riigikaitsest ja sisejulgeolekust – need on asjad, mis on meie jaoks punased jooned. Nagu siin on täna juba puldis ja mujal saalis kõlanud, 2024. aasta ei ole ju selle eelarveperioodi kõige keerulisem aeg. Keerulised ajad alles tulevad järgnevatel aastatel, mis tähendab seda, et me peame julgema rohkem rääkida ka rasketest asjadest. Peame rääkima ka sellest ebameeldivast asjast, mis puudutab tulude kogumist. Aga ühiskond ootab selgust. Ühiskonnas, mulle tundub, on olemas täiesti konsensus selles, mis puudutab riigikaitsemaksu. Ja mulle tundub, et järjest rohkem ühiskond liigub sinnapoole, et need, kes on jõukamad, kellel läheb paremini, peavad ka rohkem eelarvesse panustama. Ma usun, et me ei tohiks teemasid karta. Nii et sotsiaaldemokraadid kindlasti toetavad lisaeelarvet. Näeme, et järgnevad kuud ja aastad tuleb eelarvega veel tükk tööd teha. Aga samm õiges suunas on astutud ja ja soovitame tõesti lisaeelarvet toetada ka teistel. Aitäh! Aitäh! Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Andrei Korobeinik, palun! Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Suur tänu selle võimaluse eest! Sotsiaaldemokraatide sõnavõtt oli väga inspireeriv. Hea kolleeg Priit rääkis, et just tänu temale on see lisaeelarve hästi sisuline. Vaatame siis, mis see sisu on.Priit ütles, et pensionäride kallale valitsus ei lähe. Priit valetas, sellepärast et just on rakendatud keskmise pensioni tulumaks. [Sellest saadav] tulu ongi mõeldud osaliselt ka riigieelarve augu täitmiseks. Ta ütles, et nõrgemate kallale valitsus ei lähe. Ka see on vale. Erivajadustega laste hoolekandeteenuse pealt plaanib valitsus raha säästa. Rahandusminister ütles, et seda [tööd] tuleb teha niimoodi, et teenuse efektiivsus tõuseb. Ehk siis vaadake ise, kuidas te sellesama raha eest saate paremat teenust pakkuda olukorras, kus see valdkond on niigi alarahastatud.Priit ütles, et Siseministeeriumi eelarve pääses kärpest. Ka see on vale. Jällegi, rahandusminister kinnitas, et mitu miljonit on sealt maha võetud. Muu hulgas jäi rahast ilma politseiamet, mis tähendab seda, et ka siseturvalisuse pealt valitsus otsustas tegelikult raha säästa.

me lähme selle juurde, mida rääkis hea rahandusminister, siis see kõne meenutas sellist pereliikmete nõupidamist, kus üks pereliige, kes tarbib liiga palju õlut, selgitab, et peabki üle välja kärpima, sellepärast et õlu on läinud kallimaks ja selle tõttu peab [laps] huviringist loobuma või [keegi] peab hambaarstivisiidi edasi lükkama.

alternatiivsest eelarvest, aga need alternatiivid on tegelikult teada. Esiteks, me ei saa säästa raha lahendustega, mis täna toovad riigikassasse mõned üksikud miljonid ja pikas plaanis viivad sealt kümneid miljoneid, nagu näiteks EAS-i välisinvesteeringute kaasamise vahendite vähendamine, mis nende enda selgituste järgi läheb riigile maksma 20–30 miljonit. Kui hea kolleeg Anastassia

ja antud juhul me saame jällegi suurusjärgu võrra vähem raha. See tegelikult pidurdab majandust veelgi, kuna me võtame raha vaesemate käest. Struktuurset

millest Reformierakond keeldub. Sotsiaaldemokraadid küll rääkisid, et rikkamad inimesed võiksid rohkem panustada, aga reaalselt nad muidugi teevad seda, mida Reformierakond neile ütleb. Nad üritavad sellist PR-tegevust elus hoida, aga ühtegi enda otsust nad paraku [ellu ei vii]. Teiseks, riigisektori vähendamine, millest on ammu juttu. Mitte eelarveliselt, et sa lihtsalt võtad Siseministeeriumilt mõne protsendi ära, vaid

Tehisintellekti investeeringute poolest on ta altpoolt kolmandal kohal Euroopa Liidu riikide seas. Ja kolmas võimalus, kuidas eelarvet saaks päästa, on pankade erikasumimaks, aga see on ainuke valitsuse lubadus, mis peab: pankade kallale minna ei tohi. Nii et kokkuvõttes selle asemel, et võtta raha lastelt, et võtta raha tulevikutulude pealt, et vähendada Politsei- ja Piirivalveameti eelarvet, et mitte Venemaaga piiri välja ehitada, saaks teha kolm sammu, mis päästaks eelarve. Ma olen täiesti kindel, et need kolm sammu tehakse varem või hiljem ära,

Siin tekstis on "tagasi lükata", mitte katkestada. Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Maris Lauri, palun! minutit kokku. Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eesti riigi rahaline seis ei ole hea, see on tegelikult halb, päris halb. Ja kui me midagi ette ei võta, siis kasvab puudujääk

seda puudujääki jõudsalt vähendades.Meil ei ole küsimus selles, et meil on praegu mingid hädakulutused. Küsimus ei ole üksnes vajaduses suurendada kaitsekulutusi. Probleem on kuludes, mida tehakse mitmes ministeeriumis, mille suured eelarved on viimastel aastatel väga kõvasti kasvanud. Ja kasvanud jooksvate kulude tõttu ja mitte bürokraatia tõttu, ka seetõttu, et on rohkelt jagatud toetusi ühte, teise ja kolmandasse kohta. Me oleme uljalt planeerinud asju, milleks meil tegelikult võimekust ei ole. Me oleme vabatahtlikult hakanud elama üle oma võimete.Raha on alati vähe – alati, nii pere tasandil kui ka riigi tasandil. Raha on võimalik väga erineval viisil kulutada, ideid on kindlasti hästi palju, igaühel on need erinevad, aga mingites osades on kindlasti ka ühisosa. Lisaks on veel olukorrad, mis teatud liiki kulutusi lihtsalt nõuavad. Valik nende kulutuste tegemiseks ei ole see, et me võtame lihtsalt laenu. Laen on mõistlik vaid teatud olukordades, eelkõige sellistes situatsioonides, kus tekib ootamatu hädavajadus. ka selleks, et teha investeeringuid – ja ma tõesti mõtlen investeeringuid, mitte kulutusi, mida nimetatakse investeeringuteks –, mis tulevikus end tagasi teenivad. Võlgu ei saa lõpmatuseni võtta. Aga Eesti on kahjuks just nimelt sellele teele läinud. Ja seetõttu on parim, mida me [ette võtta saame], see, kui me teeme eelarve võimalikult kiiresti korda.

ka olukorrad. Kindlasti hiljutised valimised segasid ühte-teist otsustamast. Kangesti tahaks ju kummi venitada ja kokkuhoiu asemel kulutusi suurendada.

siis peame olema valmis selleks, et meie eelarve läheb kiiresti nii-öelda vetsupotist alla ja sellele järgnevad järgnevad olud, mida me hiljuti nägime ühes Euroopa Liidu riigis, kus kärbiti pensione, kärbiti kõike muud ja tõsteti maksusid. Praeguseks on see riik Eestist vaesem. Me ei saa kulutada seda, mida ei ole. Ja kui selle aasta lisaeelarve on väike samm, siis järgmise aasta eelarve peab tegema palju suurema ja sisukama sammu. Ja otsused, milliseks see kujuneb, tuleb langetada kiiresti, augusti alguseks, et oleks aega teha korralikud ettevalmistused võimalikeks seadusemuudatusteks, et me saaksime neid eelnõusid ausalt, seaduspäraselt menetleda. Ma tõesti südamest loodan, et Riigikogus, valitsuses, riigiametites, ministeeriumides, omavalitsustes,

Aga ma ei usu sellesse kahjuks. Ka need kõned, mida me siin täna oleme kuulnud – nii mõnigi neist oli täis demagoogiat, rumalusi, ebakompetentsust. Me kuulsime seda, et tuleb kulutusi suurendada, samal ajal kui tulud vähenevad. See lihtsalt ei ole võimalik. Teatud mõttes on see hirmutav, et vastutustundlikkust on siin ruumis nii vähe ja tahet lahendusi otsida samuti.

minutit kokku. Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Loen siin ette ühe osa kõikidele Riigikogu liikmetele täna saadetud arvamusartiklist, mida paraku Ekspress Grupp keeldus oma meediaväljaannetes avaldamast."Õnneks on näljase lapse vanemal vähemalt uued hilbud. Mida arvata isast, kes näljas lapsele söögi ostmise asemel ostab endale uue siidilipsu, või emast, kes ostab lokitangid? Loo autoritele tundub üha enam, et just need kujundid sobivad kirjeldama avaliku võimu kulusid ja nende kärpimist. Sealjuures on autorite seas nii ettevõtlus- kui vabasektori inimene ja isegi üks riigiametnik.Sotsiaalkindlustusameti peadirektor hoiatas, et teenuste kärbe puudutab laste rehabilitatsiooni, erihoolekannet, perelepitust, asendushoolduse pädevuse tõstmist, lastemaja, hingehoidu, vägivallast loobumise nõustamist ning psühhosotsiaalset kriisiabi. Peaaegu nii on ka Riigikogule esitatud lisaeelarve eelnõuga läinud. Need on teenused, mis on vajalikud kõige suurema võimaliku trauma saanud lastele: seksuaalne vägivald, vanemate omakäeline vägivald või vägivald lapse suhtes, sõjakogemus, vanema surm, vanemliku hooleta jäämine ja asendushooldusele sattumine ning kõigist neist tingitud tõenäolised vaimse tervise probleemid. Need on teenused, mis aitavad selliste kogemustega lapsi läheneda sellele võimekustasemele, kus nad loomulikult olnuks traumata.Inimesed, traumata.Inimesed, kes näevad teenust vajavat last ning loevad teenustelt kärpimise mõttest, meenutavad hämminguga uudiseid, nagu "Riigiasutused ostavad miljonite eurode eest kommunikatsiooniteenuseid", "Töötukassa ostis oma juhi Ukrainas käigu kohta Äripäevalt sisuturundust" või "Rahvusringhääling pidi jalgpalli EM-turniiri näitamiseks minema reservide kallale". Muidugi tuleb ka Sotsiaalkindlustusametil vaadata, kas kõik nende teenuste osutamisega seotud kulud on hädavajalikud või esineb tarbetut bürokraatiat või dubleerimist. See peab olema riigiasutuste pidev enesehügieen.Sotsiaalkaitseminister loodab, et kärbete mõju lasteni välja ei jõuagi ja räägib jääkide kärpimisest, nii ka lisaeelarve eelnõu seletuskirjas. See jätab mulje, nagu teenuse vajaja jaoks miski ei muutukski. Üks Sotsiaalkindlustusameti partneritest, rehabilitatsiooniteenust osutav MTÜ Papaver on juba kinnitanud, et palju abivajajaid tuleb hoopis ukse taha jätta, sest raha ja spetsialiste pole piisavalt.Kutsume Riigikogu liikmeid üles nende teenuste kärbetest loobuma ning utsitama täitevvõimu tagama teenuse jõudmise abivajajateni. Kui me lapsi praegu järjele ei aita, siis on hiljem ühiskondlikud kulud suuremad: alkoholism, narkomaania, muu enesekahjustamine, kulu Tervisekassale ning korrakaitse- ja sotsiaalsektorile. Lisaks nõiaring, kus selliste laste täiskasvanuks saades sünnivad uued abi vajavad lapsed. Nende laste õigeaegne aitamine tagaks terve Eesti ühiskonna tervemana püsimise ja panustamise maksude kaudu sellesama avaliku sektori eelarve täitmisse.Kaudsemalt täitmisse.Kaudsemalt on nende teenuste kärpest hoidumine ka iibe küsimus. Nii mõnigi mõtleb tugiteenuste kättesaadavusele, kui lapse saamisest mõtleb. Soovitame kõigil riigiasutustel järgida kestlikkuse raamistikku, mis mõõdab jätkusuutlikkust, sotsiaalset mõju ja juhtimistavasid. See tähendab keskkonnahoidu, efektiivsust, töötajatest ja teenuse saajatest hoolimist ning läbipaistvust juhtimises. Riik võiks olla eeskujuks."See oli üks osa kõikidele Riigikogu liikmetele saadetud arvamusartiklist. Selle artikli autorid on Liina Lust-Vedder, Jane Snaith ja Siiri Tiivits-Puttonen sellega on osutatud kõige valulisemale kohale, mida käesolev eelnõu puudutab. Aitäh tähelepanu eest! Suur tänu teile! tänu teile! Sulgen nüüd läbirääkimised. Head kolleegid, juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 456 esimene lugemine lõpetada, aga meile on laekunud ettepanek Eesti Keskerakonna fraktsioonilt. Ettepanek on eelnõu 456 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume selle ettepaneku hääletamise ettevalmistuse juurde.

Head kolleegid, panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepaneku 2024. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu 456 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Oleme eelnõu 456 esimese lugemise lõpetanud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 12. juuni kell 16. Oleme esimese päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud, või tegelikult juba teise. Saame minna kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Leo Kunnase, Alar Lanemani, Rene Koka, Martin Helme, Arvo Alleri, Ants Froschi, Mart Helme, Kert Kingo, Henn Põlluaasa, Jaak Valge ja Varro Vooglaiu 14. veebruaril 2024 esitatud arupärimine sõjaaja kaitseväe pioneerivõimekuse kasvatamise kohta

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Austatud peaminister! Alustan sellest, miks me seda jälle teie käest küsime, kui võiks küsida kaitseministri käest, nii nagu oli eelmiselgi korral kaudtulevõimekuse teemal. Teie lõpuks teete lõplikud rahanduslikud otsused.

kaudtulevõimekuse kohta ongi vahepeal otsuseid tehtud: diviisi suurtükiväepataljon saab 18 liikursuurtükki. Me oleme rõõmsad, et ka meie saime oma tagasihoidlike küsimuste probleemi tõstatamisega asjale kaasa aidata. Aga nüüd pioneerivõimekuse juurde. Ukraina-Venemaa sõjas eelmisel aastal alanud positsioonisõja etapp on esile toonud sõjaaja kaitseväe pioneerivõimekuse ja ‑teenistuse tähtsuse. Mõlema sõdiva poole kaitserajatised on tõestanud oma vajalikkust ja tõhusust. Eesti on meiede factoliitlase Ukraina toetuseks loovutanud väga suure koguse pioneerivahendeid, sealhulgas tankitõrjemiine ja lõhkeainet. Lisaksin siia veel selle, et nüüd me teeme koos Läti ja Leeduga niinimetatud Balti valli ehk kaitsesüsteemi ja ka poolakad on teinud otsuse, et nemad teevad nii oma idapiirile Valgevenega kui ka Kaliningradi oblasti piirkonda kaitserajatised ja investeerivad sinna kokku 2,3 miljardit. Pioneerirajatiste küsimus on muutunud tähtsaks. Ajalugu on näidanud, et kaitserajatised toimivad hästi siis, kui potentsiaalsel vaenlasel ei ole võimalik neist mööda minna, kui kuskil ei ole nõrka kohta, kust nad läbi pääsevad.

Kas meie kodumaise kaitsetööstuse arendamise käigus on kavas käivitada Eestis ka sõjalise otstarbega lõhkaine tootmine?" Muide, soomlased on just samasugust otsust tegemas ja kaalumas. Trotüüli vajadus ja nõudmine on Euroopas väga suur,

Väga suur tänu! Keerulised küsimused peaministrile, aga ma loodan, et peaminister saab kenasti hakkama. Palun nüüd arupärijate küsimustele vastamiseks Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallase. Austatud Riigikogu! Head arupärijad! Vastan küsimustele. "Milline on Ukrainale loovutatud pioneerivahendite ja varude taastamise ajagraafik ning orienteeruv maksumus?" Need Ukraina toetuseks antud vanad tankitõrjemiinid asendatakse uute kaasaegsete miinidega ja see ei tähenda, et meil endil hetkel pole miine. Kui palju neid on, ei saa ma kahjuks siit Riigikogu kõnepuldist välja öelda. Aga nende miinide [varu] taastamine ei lähe Eesti maksumaksjale midagi maksma, sest nende annetatud miinide puhul tehti Euroopa rahurahastus tasaarveldus. Tarned on planeeritud 2025. aastaks.Teine küsimus: "Kas meie kodumaise kaitsetööstuse arendamise käigus on kavas käivitada Eestis ka sõjalise otstarbega lõhkeaine tootmine?" Me otsustasime 2024. aasta veebruaris luua kaitsetööstuspargi. Praegu Kaitseministeerium uurib selle eriplaneeringu protsessi käigus, kas Eestis on võimalik ja majanduslikult otstarbekas toota sõjalise otstarbega lõhkeainet. See analüüs on valmis selle selle aasta juuni lõpus ehk siis juba selle kuu lõpus peaks see analüüs valmima. Kui selgub, et lõhkeainet on mõistlik Eestis toota, siis kaalutakse kaitsetööstuspargi võimalike asukohtade valikul ka vastavust lõhkeainetehase nõuetele. Kui me arutasime selle kaitsetööstuspargi algatamist, siis see oli kõne all.Kolmas küsimus: "Kas Vabariigi Valitsus on Venemaa-Ukraina sõja käimasoleva etapi kogemuste valguses valmis kaaluma jalaväemiine keelustava Ottawa konventsiooni denonsseerimist?" Me oleme ametliku arvamuse selle kohta Riigikogule esitanud 1. detsembril 2022. aastal ja meie seisukoht ei ole vahepeal muutunud. See vastus on Riigikogu koduleheküljel ka olemas, aga ma vastan lühidalt, et Kaitseministeeriumi ja kaitseväe analüüsi järgi pole Ottawa konventsiooni denonsseerimine vajalik. Esiteks, selleks puudub tehniline sõjaline vajadus. Samale järeldusele on jõudnud näiteks Soome ja Läti, kes seda küsimust analüüsisid. Teiseks, see raskendaks liitlaste kaasamist Eesti territooriumi kaitsmisesse. Kolmandaks, liitlased ei mõistaks meie väljumist konventsioonist ja neljandaks, Ukraina ei ole ise Ottawa konventsioonist lahkunud ega kasuta meie teada ka keelatud jalaväemiine.Neljas jalaväemiine.Neljas küsimus: "Mida on Vabariigi Valitsus veel valmis ette võtma sõjaaja kaitseväe pioneerivõimekuse tugevdamiseks?" Vastus. Pioneerivõimekuse osas me tegeleme peamiselt lahinguvalmiduse hoidmisega, ka suurendame üksuste jaoks mõeldud lõhkematerjalide ja miinide laovarusid.

aastal.Lisaks on niinimetatud droonisõda ilmseks teinud, et õhust rünnaku eest kaitsmise vajadus on märksa suuremaks muutunud. Pioneerikaitses tuleb sellega tegeleda ja kaitsevägi arvestab Ukraina kogemustega, pöörab sellele väljaõppe käigus suurt tähelepanu. Ka on Ukraina sõda näidanud, et lisaks varustusele, laskemoonale ja üksustele vajame Eesti esimesest meetrist kaitsmiseks füüsilisi kaitserajatisi piiril ja selle lähedal, nii nagu te oma

kaitse tugipunkti.Tänavu aasta teises pooles hakatakse majutuspunkri prototüüpi välja töötama ja tõkestuselemente hankima. Tugipunktide asukohad selguvad aasta lõpuks, ehitus algab järgmisel aastal ja esialgu piirdub kaitseliini väljaehitamine sellega, et maasse paigutatakse varjendid, punkrid ja varutakse tõkked. Edasine sõltub ohuhinnangust, kui kiiresti midagi on vaja teha.Ja viies küsimus: "Kas Vabariigi Valitsus on valmis Venemaa-Ukraina sõja käesoleva etapi valguses algatama uue nn tugevduspaketi sõjaaja kaudtulevõimekuse, pioneerivõimekuse ja droonisõja võimekuse tugevdamiseks?"

Järgmise nelja-viie aasta jooksul keskendume eelkõige riigikaitse arengukava plaanide elluviimisele. Investeeringute suurendamine täiendavate uute võimete jaoks on hetkel ühepoolne lahendus, sest kõik need võimed vajavad lisainimesi, eelkõige tegevväelasi instruktoriteks ja väeüksuste juhtideks. Lähiaastatel pole võimalik tegevväelaste hulka hüppeliselt kasvatada, aga ajateenijate hulk peaks igal juhul suurenema.Pioneerivõimekusest ma juba rääkisin. Kaudtulevõimekuse kohta sai Riigikogu ülevaate 15. jaanuaril arupärimise

Ja see droonisõda ei seisne ainult ründedroonides, see on palju mitmekülgsem. Tähtsat rolli mängivad ka vaatlus- ja tulejuhtimisdroonid, tuua] kaudtule tellimise drooni abil. Kaitsevägi on juba alates 2018. aastast kasutanud peamiselt luureülesannete täitmiseks Eestis toodetud õhuluuredroone. 2019. aastast on kasutusel ka USA-s toodetud droonid. Lisaks on kõikide üksuste väljaõppes droonitõrje ja selleks on sihtmärkideks hangitud piisavas koguses minidroone. Aga Ukraina sõda on näidanud ka seda, et droonitõrjeks on võimalik kasutada ka kõiki

Jaa, on briifitud ja on piisavalt, kinnitavad mulle kaitsega seotud inimesed.

konventsiooniga. Suur hulk riike ei ole seda teinud, nende seas Hiina, USA, Venemaa ja India. Venemaa kasutab neid väga laialdaselt Ukrainas, kõigi nende kaitseliinide ja muudel puhkudel, ja neid kasutab ka Ukraina. Käisime alles hiljuti väliskomisjoniga seal ja meile anti selge ülevaade. Kui endal ei jätku, siis demineerimise käigus võetakse erinevad tankitõrje‑ ja jalaväemiinid üles ja lähevad korduskasutusse.

Aitäh! Ei, me ei ole seda otsust muutnud ja sellel on erinevad põhjused. Esiteks, nii Kaitseministeeriumi kui ka kaitseväe esindajad ütlevad, et selleks puudub sõjaline vajadus.

kolmandaks, liitlased ei mõistaks meie väljumist konventsioonist. Meie kaitse tugineb ühelt poolt meie enda kaitsevõimele, aga teiselt poolt on väga oluline ka kollektiivne kaitse, NATO‑liitlased. Need on need kaalutlused, millest lähtuvalt me sellest konventsioonist taganemas ei ole.

kiiremini arenevaid ja tohutute mastaapidega valdkond. Samal ajal on Venemaa ülikiiresti ehitanud ligi 6000 drooni aastas tootva vabriku ja meil, väikeriigil, on päris raske sellega sammu pidada. Ma tean, et arengud toimuvad. Kas te võiksite valgustada, milliseid meetmeid on kasutusele võetud, et me lükkaksime käima kogu selle valdkonna, ja võimalikult kiiresti? Anti Poolamets,

ja nende kõige suurem takistus on ligipääs kapitalile. Seetõttu me oleme teinud koos 13 teise peaministriga kirjad Euroopa Investeerimispangale, et nad võtaksid maha piirangud, mis ei luba kaitsetööstusvaldkonda investeerida. Me oleme

drooninduse innovatsiooni arendusprojektide konkurss. See eelarve on tänavu kõigi aegade suurim. Meil on ka olulised vaatlus- ja tulejuhtimisdroonid ehk siis

Aitäh! Jaa, veebruaris esitasime arupärimise. Ja taust on selline, et Euroopa Ülemkogu otsustas 2023. aasta detsembris avada liitumiskõnelused Ukraina ühinemiseks Euroopa Liiduga ja Eesti toetas seda otsust.Ukraina on Euroopas üks suurima territooriumi ja rahvaarvuga riike, jäädes alla vaid Saksamaale, Prantsusmaale, Itaaliale ja Hispaaniale. Ühtlasi on tegemist tugevalt põllumajandusliku ja arenenud rasketööstusega riigiga.Samas on tegemist riigiga, mis on sõjas Venemaaga, ta ei oma hetkel kontrolli umbes viiendiku oma territooriumi üle. Ukrainal on tõsiseid probleeme korruptsiooniga. Riiki räsivad demograafiline kriis ja majanduslangus. Tõsi, mitte nii suur majanduslangus, nagu Eestis on. Ja suur osa infrastruktuurist on sõjas kannatada saanud. On selge, et taolise keerulise tausta tõttu mõjutab tema liitumine Euroopa Liitu väga ulatuslikult. Samuti on selge, et mitte kõik mõjud ei ole positiivsed, mistõttu on hädavajalik riskid kaardistada ja mõelda nende maandamisele.Me tahaksime sellest maandamisest nüüd rääkida. Kõigepealt tahaks teada, kuidas kavatseb valitsus ja laiemalt Euroopa Liit lahendada probleemi, kui Ukraina peaks võetama Euroopa Liitu olukorras, kus ta ei kontrolli suurt osa oma territooriumist. Millisele territooriumile Euroopa Liit siis tegelikult ikkagi täpselt laieneb ja kuidas kavatsetakse lahendada olukord nende aladega, mis on küll juriidiliselt Ukraina omad, agade factoVenemaa kontrolli all? Kas valitsus on teinud arvestusi, milline on Ukraina liitumise eelarveline mõju just Eestile? Millise kalkulatsiooniga te olete välja arvestanud, kui palju peab suurenema meie liikmemaks Euroopa Liidus seoses Ukraina liitumisega? Millise kalkulatsiooniga te olete välja arvestanud, kui palju hakkab vähenema meie eurotoetuste suurus? Milline on vahe Eesti eelarvele, Euroopa Liidu liikmemaksule ja saadavatele toetustele kahes võrreldavas olukorras, kus Ukraina liitub või ei liitu Euroopa Liiduga? Milline on Ukraina liitumise mõju Eesti põllumajandussektorile? Milliseks hindate mõju meie põllumajanduse otsetoetustele ja meie põllumajandustoodete turukonkurentsile? Milline saab olema Ukraina liitumise mõju meie demograafiale? Kas valitsus kavatseb taotleda tööjõu vaba liikumise piiranguid ja üleminekuaegasid? Kui jah, siis milliseid? Kuidas prognoosib valitsus tööjõu vaba liikumise tingimustes Ukraina kodanike hulga muutust Eestis? Kas valitsus eeldab, et see suureneb või väheneb, ja kui palju? Ja millistele andmetele sellised prognoosid tuginevad? Aitäh!

"Kuidas kavatseb valitsus ja laiemalt Euroopa Liit lahendada probleemi, kui Ukraina peaks võetama Euroopa Liitu olukorras, kus ta ei kontrolli suurt osa oma territooriumist?" Eesti tunnistab Ukraina territoriaalset terviklikkust ja teeb kõik selleks, et Ukraina taastaks kontrolli kogu oma rahvusvaheliselt tunnustatud piiri üle. Samas ei ole Ukraina olukord ainulaadne Euroopa Liidus, kuna ka praegune Euroopa Liidu liige Küpros ei kontrolli kogu oma territooriumi.Teine küsimus: "Millisele territooriumile Euroopa Liit teie hinnangul siis täpsemalt laieneb, kuidas kavatsetakse lahendada olukord nende aladega, mis on juriidiliselt Ukraina omad, agade factoVenemaa kontrolli Veel kord, Eesti tunnustab Ukraina territoriaalset terviklikkust ja loodame, et saades Euroopa Liidu liikmeks, kontrollib Ukraina kogu oma territooriumi.Kolmas küsimus: "Kas valitsus on teinud arvestused, milline on Ukraina liitumise eelarveline mõju Eestile?" Eelarveline mõju oleneb sellest, millal Ukraina liitub Euroopa Liiduga. Teiseks on väga oluline, millistes tingimustes Ukrainaga kokku lepitakse, ja kolmandaks, kõige suurem teadmatus on see, kuidas sõda lõpeb ja kuidas võib toimuda sõjajärgne taastumine ehk ülesehitamine ehk kui palju suudab Venemaa Ukrainat hävitada. Kui liitumisprotsess on lähemal, saab ka eelarveline mõju selgemaks.Neljas küsimus: "Millise kalkulatsiooniga olete te välja arvestanud, kui palju peab suurenema meie liikmemaks Euroopa Liidus?" See, kas üldse ja [kui, siis] kuidas mõjutab Eesti liikmemaksu Ukraina liitumine Euroopa Liiduga, selgub, kui on selge, millal ja millistel tingimustel Ukraina liitub. Tänu Eesti elatustaseme olulisele kasvule on Eesti järgmisel eelarveperioodil netomaksja. Ukraina liitumine seda ei mõjuta, sest et Ukraina sel ajal veel Euroopa Liidu liige ei Viies küsimus: "Millise kalkulatsiooniga olete te välja arvestanud, kui palju hakkab vähenema meie eurotoetuste suurus?" Jällegi, eurotoetuste maht selgub järgmise eelarveperioodi läbirääkimistel ja siis, kui on teada, mis hetkel ja millistel tingimustel Ukraina liitub Euroopa Liiduga. Kuues küsimus on, milline on vahe Eesti eelarvele, Euroopa Liidu liikmemaksule ja saadavatele toetustele kahes võrreldavas olukorras, kus Ukraina liitub või ei liitu Euroopa Liiduga. Jällegi, kuna ei ole veel selge, kas läbirääkimisi Ukrainaga alustatakse, ei ole ka selge, mis tingimustel Ukraina liitumine saab olema ja milliseid muudatusi see toob kaasa olemasolevatele liikmetele. Nii et sellele küsimusele ei ole võimalik hetkel vastata. vastata. Seitsmes küsimus: "Milline on Ukraina liitumise mõju Eesti põllumajandussektorile? Milliseks hindate mõju meie põllumajanduse otsetoetustele ja meie põllumajandustoodete turukonkurentsile?" Mõju selgub siis, kui on selge, mis hetkel ja millistel tingimustel Ukraina liitub ning millises seisus on nende põllumajandussektori olukord. Seda mõju on keeruline prognoosida ka seetõttu, et ühine põllumajanduspoliitika, mille toetuste suurim osa on otsetoetused, on üks enim reformitud ja muutunud poliitikaid Euroopa Liidus. Seega väga tõenäoliselt ei kehti sel ajal, kui Ukraina liitub, selles ühises põllumajanduspoliitikas enam samad reeglid ja tingimused kui praegusel perioodil. Samuti on seni iga laienemise järel uute liikmesriikide otsetoetused suurenenud järk-järgult. See tähendab, et uute liitujate otsetoetused ei hakka tõenäoliselt olema kohe sama suured, kui on minimaalne toetus olemasolevatele liikmesriikidele. Näiteks kui meie liitusime 2004. aastal, olid kõige alguses meie otsetoetused Euroopa Liidu keskmisest vaid 25%. Otsustatud ei ole ka see, kas uute riikide liitudes suureneks ÜPP eelarve kogumaht või jääks kogumaht samaks ning ÜPP otsetoetused praegustele Kui üheksa uut liikmesriiki saaksid ÜPP otsetoetusi kas 80% Euroopa Liidu keskmisest – selleni jõuab Eesti 2027. aastal – või Euroopa Liidu keskmisel määral, suureneks ÜPP eelarve kogumaht vastavalt 20% või 25%. Mis puudutab mõju põllumajandustoodete turukonkurentsile, siis ei maksa unustada, et Ukraina toodangut nõutakse mitte ainult Euroopa Liidu turul, vaid ka globaalsel turul. Viimase tõttu ei tohiks hästi toimivate transpordivõimaluste korral Ukraina toodang Euroopa siseturgu üle küllastada. Küll aga aitaks Ukraina tugev põllumajandussektor tõsta Euroopa Liidu toidujulgeolekut ning parandada Euroopa Liidu positsiooni globaalses teraviljakaubanduses. Kaheksas küsimus: "Milline saab olema Ukraina liitumise mõju meie demograafiale? Kas valitsus kavatseb taotleda tööjõu vaba liikumise piiranguid ja üleminekuaegu, kui jah, siis milliseid?" Sõja eest põgenedes on Ukrainast juba lahkunud suur osa mobiilsemast elanikkonnast. Praeguseks on Eestisse jõudnud ukrainlased asjaolusid arvestades tööturule hästi integreerunud. Seda, kas valitsus plaanib taotleda tööjõu vaba liikumise piiranguid ja üleminekuaegu, ei ole hetkel võimalik öelda. See sõltuks mitmetest asjaoludest, sealhulgas sellest, milline on parasjagu Eestis tööjõuturu olukord ja kuidas need läbirääkimised lähevad. Üheksas küsimus: "Kuidas prognoosib valitsus tööjõu vaba liikumise tingimustes Ukraina kodanike hulga muutust Eestis? Kas valitsus eeldab, et see suureneb või väheneb? Kui palju? Millistele andmetele tuginedes?" Sõja eest põgenedes lahkus Ukrainast umbkaudu 6 miljonit inimest, mis on 15% sealsest elanikkonnast. Eestis on kehtiv elamisluba ajutise kaitse alusel juunikuu alguse seisuga 29 913 isikul. Võib eeldada, et praeguseks on lahkunud kõige mobiilsem osa Ukraina elanikkonnast ja ülejäänutel on ühel või teisel põhjusel keerukam lahkuda. Seetõttu on raske prognoosida, kui palju ukrainlasi võib Ukraina liitumisel Euroopa Liiduga sealt lahkuda ning Eestisse tulla. Tõenäoliselt neid on, aga mitte oluliselt rohkem, kui tõi kaasa täiemahulise sõja algus Ukrainas. Pigem on kõik hinnangud vastupidised: kui see sõda lõpeb, siis ukrainlased soovivad tagasi minna oma kodu üles ehitama. Aitäh! Austatud peaminister, teile on ka küsimusi. Martin Helme, palun! Aitäh! Kuulan vastuseid ja üks on täiesti selge: see on väga suur, väga kaalukas otsus ja Eesti valitsus ei ole üheski aspektis teinud mitte mingisuguseid kalkulatsioone ega prognoose. Praktiliselt kõigile küsimustele oli vastus, et ei ole võimalik hinnata või ei ole hinnanud ja see sõltub kõik asjadest, mida me praegu ei tea. Aga kuidas me saame otsustada, kas see on Eestile kasulik või kahjulik või ka Euroopa Liidule laiemalt kasulik või kahjulik? Täiesti selgelt ei vasta tõele väide, et Ukraina toodang on mujal maailmas nii popp, et selle kauba suur sissetulek Euroopa ühisturule meid ei ohusta. Tänasel päeval, vastupidi, kõik Ukraina naaberriigid on hädas selle odavadumping-kaubaga, põllumajandustoodanguga, mis sisse tuleb.

Me ju ei ole veel liitumise toetamisest rääkinud, vaid liitumisläbirääkimiste alustamisest. Me teame ise, et sealt on veel väga pikk tee minna. Teie seisukohad on täiesti selged. Teie Ukrainat ei toeta. Ma saan aru, et teie arvates Venemaa peab Ukrainas Ukrainas püha sõda, ja teie isa seda sõda toetab. Meie seda ei toeta ja meie tegelikult leiame, et Ukrainal

kui meie liitusime: Poola torumees tuleb, võtab kõikide töö ära ja seetõttu tuleks liitumist piirata. Aga ka seda ei juhtunud. Me peame silmas pidama seda, mis meie huvides on: et need piirkonnad saaksid ise hakkama, et nende elatustase tõuseks, et inimesed ei tahaks sealt lahkuda. Ma usun, et kui

hakkab ta valetama või kuulujuttu levitama. Võtke ennast kokku! Ärge levitage kuulujutte! Ärge levitage jampsi, pean ma teile ütlema! Nii piinlik, aga ma pean teile ütlema: ärge levitage jampsi EKRE ja Ukraina teemal! Võtke ennast kokku! Kõlli saamiseks võib igasuguseid asju teha, aga teate, piinlik on. Isegi meie säilitasime tasakaalukuse, kui me rääkisime teie idavedude skandaalist. Me rääkisime faktipõhiselt ja ei levitanud kuulujutte. Aga läheme korraks asja juurde. Lavly Perling on öelnud, et Ukrainas algab korruptsioonist puhastumine siis, kui kohtunikueetika eksamit ei saa teha altkäemaksu eest. Mina küsin seda: kas teie pooldate mingeid kergendusmeetmeid? Ukrainal on keeruline aeg, ehk võtta ta Euroopa Liitu teatud kergendavate asjaoludel? Kõigepealt: ei, see ei ole kuulujutt, vaid lehes avaldatud, mida teie erakonna inimesed ise on kinnitanud. Ja mitte üks neist, vaid mitu. Pöörduge nende poole. Mina tsiteerin seda, mis ajalehes on. Nagu teie võtate ajalehes kirjutatut sada protsenti tõe pähe, on seda õigus teha ka mul.Nüüd teie küsimuse juurde. mina ei toeta mitte mingit allahindlust Ukrainale. Ma olen seda neile igal pool öelnud: kõik tingimused, mida teilt nõutakse, te peate 100% või rohkem täitma. See tähendab, et te peate korruptsioonist lahti saama, te peate õigusriigi põhimõtteid ellu viima – kõik-kõik-kõik! Ma ei toeta

äärmiselt halvas seisus. On ka olemas tulevikuprognoosid ja tegelikult pole üldse vaja olla et prognoosida, et kui tööjõu vaba liikumine kehtestatakse ka Ukrainale, siis valgub see riik tööjõust tühjaks ja seda tabab täielik demograafiline ja majanduslik kokkuvarisemine. Ehk siis see riik muutub Venemaa poolt täielikult haavatavaks,

suhtes positiivselt käituda, siis ei ole võimalik talle tööjõu vaba liikumist [keelata]. Ma küsin, et aga kui me seda nagunii teha ei saa, kas siis on üleüldse tähtis, et Ukraina Euroopa Liidu

oli see 48% Euroopa Liidu keskmisest. Tänaseks on see üle 80% Euroopa Liidu keskmisest. Mida see ütleb? Seda, et toimub konvergents. See tähendab seda, et et meie heaolu on Euroopa Liidus kasvanud, ja see juhtub ka Ukrainas. Aga ma ütlen, et te tõttate sündmustest ette. Esialgu peab olema olema otsus selle kohta, kas üldse neid läbirääkimisi alustada. Ja seda me toetame küll, et läbirääkimisi võiks alustada. Kas nende läbirääkimistega kuhugi jõutakse ja mis on need tingimused, see alles selgub. Sel teekonnal on otsustuskohti päris palju.

Teie vastused olid täpselt sellised, et me toetasime, aga me ei tea täpselt, mis saama hakkab, alles algavad läbirääkimised. Kui palju sinna on vaja raha panna, kui palju see meile maksma läheb, seda kõike ei tea. küsin: kas valitsuses olid ka mingid diskussioonid, arutelud enne seda, kui valitsuse esindaja läks Euroopa Liidu ülemkogule ning andis oma nõusoleku, et Ukraina võiks liituda Euroopa Liiduga? Aitäh,

Ma mõtlen, et see peab üks hirmus probleem olema, kui sõjas oleva riigi rahvas ütleb, et korruptsioon on suurem probleem kui sõda ise.Aga hea kolleeg Martin Helme juba osutas, et enamik teie vastuseid taandus sellele, et me praegu ei oska hinnata neid mõjusid Eestile, sellepärast et olulised asjaolud on selgumata. Aga ma seda kuulates jäin mõtlema, millistel tingimustel teie ütleksite, et te ei pea võimalikuks pooldada Ukraina liitumist Euroopa Liiduga. Mis peaksid olema need tingimused, mis peaksid olema

arvate, et nad neid tingimusi ei täida, siis te ei pea muretsema, et Ukraina Euroopa Liiduga liitub. Mitte keegi ei tee neile mingit allahindlust, kõiki neid asju monitooritakse. Me teame seda oma

peaminister! Te püüate siin pidevalt tekitada kuvandit, et EKRE kuidagi ei taha Ukrainat toetada. See ei vasta tõele. Te saate ju sellest aru, et kui erinevad uuringud, mida ukrainlased ise on teinud, ütlevad, et tõesti korruptsioon on nii suur probleem, etcircaüks kolmandik vahenditest varastatakse ära, see on ju probleem. Täpselt samamoodi, kui teie peaministrina näete, et riigieelarvest pannakse mingi osa raha lihtsalt pihta, siis sellega tuleb tegeleda. Loomulikult on need küsimused õhus ja seda ei saa kuidagi küsijatele pahaks panna. Kui me anname 50 miljardit abi, et toetada Ukrainat, ja me teame, et üks kolmandik ära kaob, siis see on probleem.

Režiimi õõnestamiseks oli täitsa okei režiimi tagant varastada ja see nõudis kogu rahvalt ikkagi täielikku ümbermõtestamist, et enam see ei ole lubatud. maksumaksja raha varastamine, sest see on meie riik, mida me üles ehitame. Ukrainlastel seda muutust võib-olla üheksakümnendatel ei toimunud, aga praegu nad sõna otseses mõttes võitlevad oma

lahti saada, aga see nõuab muidugi väga suurt pingutust. Rohkem teile küsimusi ei ole. Suur tänu teile, auväärt peaminister! Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Oleme neljanda päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Saame minna viienda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Siim Pohlaku, Helle- Moonika Helme, Anti Poolametsa, Rene Koka, Henn Põlluaasa, Kert Kingo, Arvo Alleri, Leo Kunnase, Martin Helme, Jaak Valge, Ants Froschi, Varro Vooglaiu ja Alar Lanemani 21. veebruaril 2024 esitatud arupärimine pankade erakorraliste kasumite mittemaksustamise kohta. Arupärimine numbriga 615. Ja juba on jõudnud Riigikogu kõnetooli hea kolleeg Siim Pohlak. Palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Head rahva teenrid! Arupärimine on seotud pankade erakorraliste kasumite mittemaksustamisega.Valitsus on eelistanud kasumlike suurpankade maksustamisele Eesti inimestele ja Eesti ettevõtetele suure hulga täiendavate maksude kehtestamist. Samal ajal on teada, et Eesti inimeste ostujõud on languses. Laenukohustustega seotud isikud maksavad kerkinud euribori tõttu pankadele tuhandeid eurosid täiendavat intressi. Loogiline oleks sellises olukorras maksukoormus suunata sinna, kuhu liigub raha, antud juhul pankade kasumitele. Aga mingil põhjusel eelistab valitsus pankade kasumitelt maksu võtmisele hoopis kiirendada maksutõusude ja uute maksudega Eesti inimeste igapäevast toimetulekut mõjutavate kulude kasvu, tõstes käibemaksu tõusu abil toidu ja esmatarbekaupade hinda ning maksustades inimeste sõidukeid. Kogu see tegevus on kaasa toonud suure majanduslanguse. Valitsuse selline maksupoliitika teeb Eesti inimesed vaeseks.Seoses sellega soovime peaministrilt vastuseid järgmistele küsimustele. Miks valitsus ei ole toetanud suurpankade erakorraliste kasumite maksustamist? Millistel kaalutlustel ja kelle algatusel sõlmiti pankadega riigieelarve puudujääki suurendav kokkulepe, mille kohaselt maksavad pangad kiirendatud korras oma dividendid välja enne tulumaksu määra tõstmist? Soovime peaministrilt teada, et kui ta pidas pankadega lisakasumite maksustamise üle arutelusid, siis kas tehti pangajuhtidele ettepanek leida lahendusi, mis toetaksid Eesti laenuvõtjaid praegusel majanduslikult keerulisel perioodil. Euroopa riikidest on erinevaid häid näiteid võtta. Ja kui peaminister tegi pangajuhtidele mingeid teisi ettepanekuid, siis paluks parlamendile anda ülevaade nendest ettepanekutest. Kas arutati näiteks ka lühiajalisi intressisoodustusi või mõnda muud lahendust, mida mõnes teises Euroopa riigis on tehtud? Ja kas eelkõige eraisikute maksukoormuse suurendamine ja pankade hüppeliselt kasvanud intressitulu maksustamata jätmine on peaministri hinnangul õiglane olukorras, kus eraisikud on oma laenumaksete kaudu juba andnud olulise panuse pankade rekordkasumitesse? Aitäh!

küsimustele. Esiteks: "Miks valitsus ei ole toetanud suurpankade erakorraliste kasumite maksustamist? Näiteks Leedu eeskujul on juba toimiv lahendus olemas." Rahvusvaheline praktika ja kogemused ei toeta sellist lähenemist. Valdav osa Euroopa Liidu 27 liikmesriigist on valinud Eestiga sarnase lähenemise väga sarnases olukorras ja ei maksusta pankade erakorralisi kasumeid. Näiteks ei ole Prantsusmaa ja Saksamaa pankade täiendava maksustamise teed läinud. Itaalia vähendas oma planeeritava maksu ambitsiooni kohe, kui peale ettepanekuga väljatulemist pankade aktsiad turgudel langesid.[Selliseid] erakorralisi makse, inglise keeleswindfall taxes, vaadeldakse üldiselt kui meetmeid, mis tekitavad ebastabiilsust ja vähendavad majanduskeskkonna usaldusväärsust. Majandus ongi reeglina tsükliline ja esineb sektoreid, mis ajutiselt teenivad tavalisest kõrgemaid kasumeid. Selliste kasumite ootamatu maksustamine vähendab ettevõtjate valmidust investeerida ja kasvada. Eesti huvides on hoida stabiilset majanduskeskkonda ja tugevat pangandussektorit. Seda eeskätt seetõttu, et Eesti majanduse finantseerimine on tugevalt pangandusepõhine ja ettevõtetel on keeruline leida alternatiivseid finantseerimise võimalusi.Teiseks, pankade erakorraliste ehk ajutiste kasumite maksustamine ei lahendaks meie probleemi algpõhjust, milleks on püsikulude mahuga võrreldes madalad pikaajalised tulud. kolmandaks, erakorraline maks pidurdaks ka kasvavate, ennekõike kohalikul kapitalil põhinevate pankade kasvuvõimekust. Nende sõltuvus omavahendite

Teine küsimus: "Millistel kaalutlustel ja kelle algatusel sõlmiti pankadega riigieelarve puudujääki suurendav kokkulepe, mille kohaselt maksavad pangad kiirendatud korras oma dividendid välja enne tulumaksumäära tõstmist?" See on vale väide, et pankadega leitud ühine arusaam suurendab eelarve puudujääki. Tänu pankadega saavutatud ühisele arusaamale laekub laekub aastail 2023–2025 lisatulu. Eelmise aasta augustis oli meil kolm valikut. Esiteks, mitte midagi teha, sest pankadel on juba avansiline maks ja tulumaksu määra muutusega see avansilise maksu määr tõusis 4 protsendipunkti võrra. Selle valiku miinus oli, et see ei vastanud ühiskonna ootustele. Teine valik oli kehtestada erakorraline pangamaks. Selle valiku miinus oli, et Eesti õigusriik ei võimalda tagantjärgi kasumeid maksustada. See omaks väga suurt mõju otseselt kogu Eesti majanduse rahastamisele ja ka finantsstabiilsusele. Ja kolmas lahendus oli jõuda pankadega ühisele arusaamale, et ühiskond ootab pankadelt suuremat panust ühiskonnale tagasi andmisel. Me leidsime ühiselt, et see on parim viis. Kolmas küsimus: "Kui pidasite pankadega lisakasumite maksustamise üle arutelusid, siis kas tegite pangajuhtidele ettepanekuid lahenduste leidmiseks, mis toetaksid Eesti laenuvõtjaid praegusel majanduslikult keerulisel perioodil?" Ma kutsusin [panku] üles reageerima ühiskonna ootustele ja midagi tagasi andma, et ei tekiks ootusi ja ettepanekuid, mis võiksid Eesti õiguskindlust ja investeerimiskeskkonda halvendada. Ja arutelu tulemusena jõudsime ühisele arusaamale, et pankade solidaarsus ühiskonnaga peab suurenema. Oluline on tagada seejuures majanduse rahastamise ja finantsstabiilsus. Arutelu tulemusena jõudsime ühisele arusaamale, et pangad maksavad täiendavalt dividende riigieelarvesse.

Neljas küsimus: "Kui tegite pangajuhtidele teisi ettepanekuid, siis paluks ülevaadet nendest ettepanekutest. Kas arutasite ka intressisoodustusi või mõnda muud lahendust?" Pangad saavad astuda samme hoiuseintresside tõstmiseks ja laenuturu elavdamiseks. Arutasime, et kui laenuintressid on seotud euribori intressimääraga ja muutuvad vastavalt Euroopa Keskpanga otsustele, siis hoiuseintressid peaksid samuti kasvama. See protsess ka käivitus. Näiteks oli Eesti pankade pakutav hoiuste keskmine intressimäär euroala kõrgeimate hulgas. Lisaks on Eesti Pank ja Finantsinspektsioon Finantsinspektsioon tulnud välja ettepanekutega, mis muudaksid kodulaenu üleviimise teise panka kiiremaks ja soodsamaks. See elavdaks konkurentsi pankade vahel ja annaks inimestele paremaid võimalusi. Ettepanekuid arutatakse koos justiits- ja rahandusministeeriumiga. Eesti laenuvõtjaid toetab see, kui pankasid täiendavalt ja erakorraliselt ei maksustata, sest ka praeguses konkurentsiolukorras on pankadel võimalus kanda täiendavaid kulusid edasi oma klientidele kas kallimate laenude või hoiuste madalamate intressimäärade kaudu. Viies küsimus: "Kas eelkõige eraisikute maksukoormuse suurendamine ja pankade hüppeliselt kasvanud intressitulu maksustamata jätmine on õiglane olukorras, kus eraisikud on oma laenumaksete kaudu juba andnud olulise panuse pankade rekordkasumitesse?" Teie väide ei vasta tõele. Esiteks on maksureformide põhilisi eesmärke vähendada tööjõumakse ja nii jätta eraisikute kätte rohkem raha. Teiseks, nagu ma juba varem mainisin, kuuluvad kõik need ajutiselt suurenenud kasumid jätkuvalt maksustamise alla veidi karmimatel tingimustel kui kõigis teistes majandusharudes. Ma kordan: 2023. aastal laekus pankadelt avansilist tulumaksu 118,9 miljonit, mida on kordades enam kui näiteks 2022. aastal, kui avansilisest tulumaksust laekus 50 miljonit. Sel aastal näeme sarnaseid tulemusi. Tuleb arvestada, et tänane intressitase ehk siis kuue kuu euribor 3,74% ja 12 kuu euribor 3,69% on tingitud inflatsiooni pidurdamise vajadusest. Kui see õnnestub, siis intressid, mis juba on viimastel kuudel langenud, peaksid tulema allacirca2,5–3% vahemikku. Seda me oleme eeldanud ja see on kodulaenuomanikele väga hea uudis, sest laenu intress langeb. Eesti Panga prognoosi kohaselt lähiaastatel pankade kasumlikkus väheneb. Seda põhjusel, et intressitõusud on muutunud ka pankade jaoks rahastuse kallimaks. Kuues küsimus: "Miks ja millistel kaalutlustel eelistate Eesti inimeste autode, toiduainete ja esmatarbekaupade lisamaksustamist pankade kasumite täiendavale maksustamisele?" Esiteks, Eestis ei toimu toiduainete ja esmatarbekaupade lisamaksustamist. Toidukaupadele ja esmatarbekaupadele kehtib tavaline käibemaksumäär. Tänu astmelise tulumaksu kaotamisele ja kõigile 700-eurose tulumaksuvaba määra kehtestamisele on 2025. aastal Rahandusministeeriumi prognoosi järgi maksukoormus 33,3% SKP-st ehk samal tasemel, kus ta oli 2020. aastal ehk EKREIKE valitsuse ajal. Mis puudutab automaksu, siis teatavasti saab maksustada töötamist, saab maksustada tarbimist, saab maksustada vara. OECD on soovitanud Eestile vara maksustamist. Lisaks kannab mootorsõidukimaks endas ka keskkonnaeesmärke. Automaksuga soovitakse pidurdada autostumist, seda eeskätt linnades, et suurendada säästlikku liikumist ja soosida keskkonnasõbralikumaid sõiduvahendeid. Seitsmes küsimus: "Kas te näete finantskapitali väljavoolus Eestist, sealhulgas välispankade rekordiliste kasumite Eestist väljaliikumisel negatiivset mõju Eesti rahandusele ja majandusele?" Erakorraline pangamaks ehk kasumite ootamatu maksustamine oleks võinud vähendada ettevõtjate valmidust investeerida ja kasvada Eestis ning oleks võinud tekitada huvi finantskapitali välja viia. Seetõttu me seda erakorralist pangamaksu ka ei toetanud. Aga praegusel hetkel ei ole näha, et toimuks suurt ja olulist finantskapitali väljavoolu. Eesti pangad on on hästi kapitaliseeritud. Nõuetest suuremaid kapitalipuhvreid hoitakse selleks, et pangad ei vajaks majanduslanguse ajal riigi abi ning saaksid jätkata laenude andmist. Aitäh!

1980. aastatel näiteks kehtestas Ühendkuningriik pankadele isegi tagasiulatuva solidaarsusmaksu. See maks sihtis samuti sellist kasumit, mis ei pärinenud traditsioonilisest riskivõtmisest ega laenutegevusest, vaid pärines pigem unikaalsetest olukordadest nagu praegune, kus kõrgete intressimäärade tõttu pangad said suuri kasumeid. Ja sel ajal oli muide Briti peaminister Margaret Thatcher. Ma muidugi ei tea, aga ma oletan, et ta võib olla üks teie eeskuju.

on selline – see on lühikokkuvõte. Esiteks, kriisi ajal muutub turu tasakaal sageli järsult, hinnad tõusevad-langevad, kiired muutused toovad lühiajalisi võitjaid ja kaotajaid. Suur osa elanikkonnast peab ebaõiglaseks ettevõtete erakorraliselt suurt kasumit, mis tuleneb sellistest muutustest. Seetõttu tekib kriisi ajal korduvalt arutelu selle üle, kas kriisiga seotud väga kõrge kasum tuleks maksustada.Nüüd, see raport soovitab ikkagi ettevaatust, ütleb, et sellised maksud võivad olla populaarsed, kuid pikemas perspektiivis majandusele ohtlikud. On öeldud, et tegelikku tegelikku majanduslikku kasumit on praktikas raske kindlaks määrata, mistõttu on selle maksustamise katsel oht tekitada kahjulikke moonutusi. Seda liigkasumit on keeruline hinnata.

Keskmisest suurema kasumi maksustamine headel aastatel vähendaks uute ettevõtete turule tulekut ja seeläbi ka üldist majandusaktiivsust.

Teie vastused ja jutt on täpselt selline, et Eesti on nagu üks suur lilleaed, kus kõik on väga ilus ja valitsus teeb ainuõigeid otsuseid. Aga ometi on Reformierakonna juhtimisel Eesti majandus langenud kolm aastat, nii et siin midagi paremaks ei lähe.Te ütlesite, et tagantjärgi maksustamist ei toimu pankadele. Ometi kolmapäeval on meil kolmanda punktina kolmandal lugemisel automaks, mis on inimeste tagantjärgi maksustamine, kui nad tahavad autot omada. Ma küsin nüüd teilt, kuidas ikkagi tagada seda, et raha võetakse sealt, kus seda on,

üleüldse eksisteerib selline probleem nagu liigkasuvõtmine ja kas riigil on kohustus liigkasuvõtmise probleemi ohjata? Kuidas teie mõistate liigkasuvõtmist ja kas te näete, et riik peaks sekkuma, kui

pangamaksust. Selliste summadega opereeritakse. Vaadates, kuidas teie valitsus vaeva näeb, et kuskilt raha kokku korjata, ma

Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Head kolleegid, oleme viienda päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Jäänud on vaba mikrofon. Peale haamrilööki on võimalus registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis. Urve Tiidus, palun! Ei ole piiranguid. Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud juhataja! Vaba mikrofon on tore võimalus, et teha väike heategu, heategu eesti kõnekeele edendamiseks. Tahan rääkida nähtusest, mis levib nagu nakkus. See on kõnekeeleline maneerlikkus või selline kunstlik keelekasutus. Mitte sõna otseses mõttes peenutsemine, vaid see tuleneb soovist rõhutada mõnd mõtteavaldust, varieerides lauserõhke või täpsemalt sõnarõhke.

Toetajate`ta, aegla`selt, otsustamise`ni, selge`maks, saame seadusega piira`ta, seotud usaldushääletuse`ga, varase`malt, piira`tud, viieteistkümne`ni, mõjutab ulatusli`kult. Ja nii edasi ja nii edasi. Peaks kontrolli`ma – mõned näited veel. Valimiste salaja`sus. Täna kõlas siin saalis: muutub Euroopa haigeks meheks sajandi`teks. Peaks olema määratle`tud. Küllap taipasite, milles on asi. Eesti keeles on rõhk reeglina sõna esimesel silbil. Eesti keeles on loomulikult palju võõrsõnu, kus rõhutatakse originaalkeele järgi. Näiteks man`eer, organisatsi`oon, elekt`rooniline, ju`riidiline on sellised näited võõrsõnadest. Eesti keeles on praktiliselt ainult üks hea näide, kus rõhk on viimasel silbil, ja see sõna on "aitäh". Väga palju neid sõnu rohkem ei ole. Ma toon veel mõned viimase silbi rõhutamise näited. Kas tuleb tuttav ette? Esimeste`na, õiguse`le, konkreetsed juhtu`mid,

Olen need üles tähendanud ja need näited on kõik võetud kas siin saalis või mujal avalikus ruumis kõlanud sõnakasutusest. Ja siin ei ole poliitikaga mitte mingit tegemist, [räägin] lihtsalt lihtsalt keele huvides.Küllap oponeerib keegi nüüd mulle, et keel areneb ja muutub ja sellisel moel viimast silpi rõhutades saab justkui anda mõnele mõtteavaldusele suurema kaalu. Võib-olla. Siiski, eesti keele kõnelemisel on hea teada paari reeglit. Lihtlauses on üks sõna rõhuline, liitlauses võib neid olla natuke rohkem, vastavalt lause osadele, ja eesti keeles on kuldne reegel: sõnarõhk on esimesel silbil. Ja lõpetuseks üks ja sama tekst kahel viisil. Öeldakse küll, et vigu ei tohi võimendada, aga siiski, saate võrrelda. 37% uuringus osalenu`test vastas, et eelistavad taaskasu`tust, sest tahavad ostelda keskkonnasäästliku`malt. Eelmine aasta eelistas taaskasutatud jõulukinke vaid kolmandik vastanu`test. Ja nüüd see parem variant. 37% uuringus osalenutest vastas, et eelistavad taaskasutust, sest tahavad ostelda keskkonnasäästlikumalt. Eelmine aasta eelistas taaskasutatud jõulukinke vaid kolmandik vastanutest. Head eesti keele edendamist meile kõigile! Suur tänu tähelepanu eest! Suur tänu! See teine variant oli palju ilusam ja grammatiliselt korrektne lisaks kõigele. Nii et ma arvan, et see on väga kena tähelepanek, millest me võiksime kõik juhindu`da. Mitte juhindu`da, vaid `juhinduda.